nego što pređemo na odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje

prisutnih 137 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u celini.Molim

u 2013. godini i molim da saslušamo himnu Republike

pravde")Hvala svima na saradnji. Ujedno se nadam i dobroj godini za reforme i za ono što je parlament uradio. Nadam se da će sledeća biti još uspešnija.Hvala vam puno.